Prelazimo odmah na dopunjenu točku dnevnog reda - prijedlog Odluke o izboru predsjednika Hrvatskog sabora Predlagatelji odluke su klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a i nacionalnih manjina. Prijedlog odluke primili ste na klupe. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog Odluke o izboru predsjednika Hrvatskog sabora. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 123 glasa za predsjednika Hrvatskog sabora izabran gospodin Josip Leko. čestitam gospodinu Leki na izboru i želim mu puno uspjeha u daljnjem radu i molim ga da se kao predsjednik Hrvatskog sabora obrati Saboru. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici. Hvala i vama predsjedniče Hrvatske vlade, potpredsjednici i članovi Vlade. Istina dugo sam, relativno dugo, u Hrvatskom saboru, imam iskustvo, ali preuzimanjem dužnosti predsjednika Hrvatskog sabora zaista osjećam odgovornost odgovornost prema vama zastupnicima, odgovornost prema građanima Republike Hrvatske i sveukupnoj hrvatskoj javnosti. Svojom i vašom dužnošću u Hrvatskom saboru smatram najvažnijom očuvanje demokracije, demokratskih vrijednosti, tolerancije i uvažavanja različitih političkih opcija. U skladu s tim svoju ulogu vidim kao zapovjednik broda na linijskoj plovidbi. time da moram paziti da svi putnici i svi članovi posade ostvare svoje interese kako bi brod na kraju mandata došao do svojeg cilja, a to je bolji život građana Republike Hrvatske. U Hrvatskoj na sreću ne odlučuje pojedinac i to je dobro. Hrvatska je predstavnička parlamentarna demokracija na djelu i podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Da ne govorim o četvrtoj vlasti, a to su banke - financijska. Hrvatski sabor je najviše predstavničko tijelo, to je centralno demokratsko mjesto gdje se usklađuju interesi svih političkih opcija u ime građana, a u demokratskoj proceduri se donose odluke. Od vas kolegica i kolega zastupnika očekujem pomoć, očekujem toleranciju, usaglašavanje stavova ne radi mene nego radi našeg općeg i zajedničkog društvenog interesa i društvenog dobra. Imam vjeru i povjerenje u demokraciju kao politički sustav, sistem, u vrijednost demokracije. mislim da prije svega moramo čuvati te vrijednosti među kojima su ljudska prava i temeljne slobode, dvije najvažnije, a njihova sastavna komponenta je antifašizam i antitotalitarizam. Imam povjerenje i u vas Hrvatski sabor predstavničko tijelo hrvatskih građana i uvjeren sam da na temelju vrijednosti demokracije možemo uspješno trasirati i tijek i tok hrvatskog povijesnog puta i zaštitu demokratskih vrijednosti nacionalnih i državnih interesa. Uvjeren sam također da nije moguće zamisliti život nijednog čovjeka ni društva bez ideala pa čak iluzija i utopija, svatko to mora imati. Zbog toga vjerujem u tolerantan život višestranačja. Vjerujem u život Hrvatskog sabora u toleranciji i razumijevanju političkih opcija. Te vrijednosti svatko od nas mora imati u vidu bez obzira zastupa li u Saboru vlastito stajalište, stajalište stranke, pojedinca jer uvijek predstavlja dio dio hrvatskog društva. Moj prethodnik na čelu Sabora nedavno preminuli Boris Šprem je zaista imao viziju na kojoj mu se ja sada zahvaljujem i tvrdim da ću nastaviti tim putem. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, pred nama su i novi izazovi predstavničke parlamentarne demokracije. Mi i kao društvo i kao država ulazimo u nove pravno političke odnose sa EU. Mi mislimo ozbiljno ostvariti naše interese u zajedničkoj EU. Zato ovaj Parlament mora naći rješenja kako da našoj Vladi ostavimo dovoljno slobode u institucijama EU, istodobno ostvariti parlamentarni nadzor kontrolu nad odlukama u ime građana Hrvatske. Na kraju, uvijek kada je osluškivao i slijedio bilo i glas naroda, Hrvatski sabor je tijekom svoje duge povijesti znao mudro i vizionarski odgovoriti na puno veća i teže političke izazove od onih koji mi danas imamo. Uvjeren sam da i ovaj saziv Sabora ima dovoljno znanja, mudrosti i sposobnosti da iznađe najbolja rješenja kojima će osigurati nacionalne interese ovdje i u EU. Uvjeren sam također da nas buduće generacije neće osuđivati nego će nam biti zahvalne, sjećati se nas da smo obavili dobar posao. Poštovane kolegice i kolege, na kraju mi preostaje još samo jedanput da vam kažem hvala i da tražim suradnju. Hvala Zahvaljujem predsjedniku Sabora gospodinu Josipu Leki.